Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 139 narodnih poslanika.Podsećam da je članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno da kvorum za Narodne Skupštine prilikom svakog odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika.Radi

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 166 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika i da postoje uslove za rad Narodne skupštine.Primili ste ostavke narodnih poslanika prof. dr Rejhana Kurtovića, Ivane Nikolić i dr Vladimira Orlića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatsko-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki.Saglasno ostavki.Saglasno članovima 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji su izabrani narodnim poslanicima prof. dr Rejhanu Kurtoviću, Ivani Nikolić i dr Vladimiru Orliću danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Pošto su se stekli uslovi predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručeno vam je Rešenje Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnom poslaniku radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku.Na osnovu Rešenja Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članovima 134. i 135. Zakonu o izboru narodnog poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Aleksandri Tomić.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika?Izvolite.Reč ima kolega Milija Miletić. Zahvaljujem se.Poštovana, uvaženi kolege poslanici, građani Srbije, evo današnjeg dana smo se ovde sastali, imaćemo niz tačaka koje su bitne za našu Srbiju, za naše građane u Srbiji.Evo današnjeg dana mi smo ovde u Skupštini, a u Nišu se otvara, stavlja se kamen temeljac novoj kompaniji, koja će uposliti 300 radnika, što je velika stvar za ljude koji žive u Nišu, a i velika stvar za sve nas koji živimo na teritoriji Niškog okruga.Današnjeg dana se to otvara i bilo bi dobro da takve kompanije osim Niša dođu i do Svrljiga, da tamo imamo mogućnost da uposlimo ljude, ja ću još jednom podržati svim srcem sve ovo što se radi za Niš, za jugoistočnu Srbiju, jer je to jedini način da tamo ljudi ostanu da rade.Danas rade.Danas je i naš predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Nišu, koji zajedno sa ljudima iz te kompanije stavlja kamen temeljac i ja to pozdravljam i to pozdravljaju sve Nišlije.Inače, današnjeg dana u Nišu isto se otvara i počinje sa radom terminal na Aerodromu „Konstantin Veliki“. To je velika stvar za nas koji živimo na jugoistoku Srbije zato što taj naš aerodrom u Nišu ovim putem imaće mogućnost da primi do milion i 500 hiljada putnika u toku godine, što znači da se stavlja veliki akcenat na razvoj, na sve ono što je bitno za nas koji živimo na teritoriji jugoistočne Srbije.Niški aerodrom je nešto što nama mnogo znači. Imamo dosta tih linija koje funkcionišu sada i koje će raditi u narednom periodu, ali sada puštanjem ovog terminala koji će još sutra početi da radi to će biti velika relaksacija i velika pomoć za sve one ljude koji dolaze iz EU i svih zemalja, koji dolaze do Niša.Koristim priliku da oni ljudi koji dođu da koriste taj terminal da dođu do Niša, kada dođu do Niša da dođu do Svrljiga da vide lepote našeg kraja, a vrlo brzo biće Belmužijada u Svrljigu gde pozivam sve kolege poslanike, sve građane da 2. 3. i 4. avgusta dođu u Svrljig na Belmužijadu.To je ono što sam hteo da kažem i da podržim sve te aktivnosti koje se tiču Niša jer je Niš motor pokretač razvoja jugoistoka Srbije, a gde očekujemo normalno i razvoj tih naših malih opština kao što je opština Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han i niz takvih opština, koje imaju potrebu da se razvijaju, da se dovode investicije i da se tamo radi.Ja ću sada postaviti jedno pitanje. Tiče se nataliteta.

a znamo svi da porodiljsko bolovanje se otvara najranije mesec dana, a najkasnije 45 dana od tog termina kada je praktičnu situaciju da te majke koje su ušle u taj stadijum, znači tih mesec dana do porođaja, kada se porode one kasnije do godinu dana imaju prava da koriste to porodiljsko bolovanje. Za tih godinu dana, a već mesec i po dana one su ranije otvorile porodiljsko bolovanje, i sada možda 10, 15 dana se kasnije porode situacije je takva da njihova beba koja živi, da li je to sada u Svrljigu koja je mala sredina gde ima velike potrebe da se natalitetna politika pojača i da se više izdvaja,

a kasnije moraju da krene da rade.To je po ovom zakonu godinu dana od kada se otvori porodiljsko bolovanje tačno godinu dana mogu da koriste ta sredstva, odnosno da budu sa svojom bebom. Imamo situacije da majka doji dete i više od 12 meseci i ima potrebu da bude sa detetom i moj predlog je da se taj termin, to porodiljsko bolovanje poveća, ako ništa drugo makar za dva meseca ili da se računa porodiljsko bolovanje od dana kada se rodi beba. Na taj način mi smo pomogli našim budućim majkama da mogu da budu sa svojom decom, a to znači i da prvo i za drugo dete, jer već za treće dete koje se rodi imamo dve godine porodiljskog.To je velika potreba i moje pitanje i našoj nadležnoj ministarki – da li će to imati mogućnost da se odradi, da te naše majke, da te porodilje imaju ili najmanje godinu dana porodiljsko od dana kada se porode ili da se produži to porodiljsko bolovanje za prvo i za drugo dete makar za po tri meseca.Još jednom pitanje moje jeste da li će skoro biti ono što smo govorili da se poveća ta naknada za prvo i drugo dete koje smo rekli da će biti preko 500 hiljada dinara?Još jednom hvala i očekuje, to je velika podrška svima nama koji živimo ne samo u nerazvijenim područjima, nego i celoj Srbiji. Miletiću.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2 i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Nastavljamo.Reč ima kolega Goran Petković.Izvolite. Hvala.Ne sastajemo se često, pa i nakupila su se pitanja.Imam dva pitanja za predsednika Ustavnog suda. Zašto nije rešeno po inicijativi za ocenu ustavnosti i zakonitosti uredbe o planu posebne namene Jadar, koja je podneta, mislim na inicijativu, još 2020. godine?Drugo pitanje, zašto nije rešeno po inicijativi za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji?Pitanje za Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture – kako može da bude usvojen prostorni plan posebne namene nekog područja, a da prethodno nije usvojen Zakon o prostornom planu Republike Srbije do 2035. godine?A onda i za ministra, čelnog čoveka toga ministarstva, 15. marta smo uputili, mislim na Ekološki ustanak, poslanička grupa, poslaničko pitanje sa zahtevom za dostavljanje memoranduma o razumevanju koji je zaključen sa američkom ofšor kompanijom. Kada ćete dostaviti traženi memorandum, kada ćete nas primiti,

Na kraju, ne kao manje bitno pitanje, pitanje za načelnika Generalštaba Vojske Srbije da li Generalštab Vojske Srbije, kao najviši stručni štabni, organizacioni deo za pripremu i upotrebu Vojske Srbije u miru i ratu i načelnik Generalštaba, kao najviši starešina koji komanduje Vojskom Srbije, imaju stav, bez obzira na nadležnosti, o predaji kompleksa „Stari Generalštab“ stranom investitoru da ruši, adaptira, gradi i prenamenuje u objekte za odmor, razonodu i rekreaciju svih oblika? Da li lokacije i objekti u kojima su se rađale, stvarale i razvijale srpska vojna misao i srpska ratna veština nisu zanimljivi najvišem vojnom starešini i najvišoj instituciji koja baštini tradicije srpske vojske i svih vojski koje su je nasleđivale?Ekološki ustanak je dva puta dostavljao ova pitanja na zvaničnu elektronsku adresu načelnika Generalštaba, ali odgovor nije dobijen, uprkos obavezi državne institucije da to uradi. Hvala. Hvala.Reč ima kolega Robert Kozma.Izvolite. **Robert Kozma** Hvala vam.Poštovani, imao bih nekoliko pitanja, a u vezi sa ključnom tačkom koja nedostaje na predloženom dnevnom redu današnje sednice, a to je iskopavanje litijuma i rizici koje ovo iskopavanje donosi.Još pre dve i po godine 38.000 građana obratilo se zvaničnom narodnom inicijativom svojim narodnim poslanicima da se u ovoj Narodnoj skupštini donese zakon o zabrani iskopavanja litijuma i bora u Srbiji. Ovu inicijativu Saveza ekoloških organizacija Srbije i drugih ekoloških organizacija podržali su brojni profesori, stručna javnost, akademici i predstavnici različitih udruženja. Ova inicijativa, nakon što je primljena na pisarnici Narodne skupštine, sakrivena je, bolje reći – ukradena je, i nikad se o njoj nije raspravljalo.Zato postavljam pitanje predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić – koji je status narodne inicijative o zabrani rudarenja litijuma i bora na teritoriji Srbije?Zeleno-levi front zahteva da se organizuje zasebna sednica Narodne skupštine o ovoj inicijativi, kako je to i predviđeno zakonom. Podneli smo dve krivične prijave protiv prethodnih predsednika Narodne skupštine zbog sakrivanja ove narodne inicijative. Da li je potrebno da i protiv sadašnje predsednice Skupštine podnesemo krivičnu prijavu da bi ona uradila ono što je po zakonu u obavezi da uradi? Mi znamo da je narodna inicijativa primljena na pisarnicu Skupštine, ali joj se nakon toga gubi trag. Neko mora da odgovara za to i zato ću danas postaviti pitanje svima onima koji su bili odgovorni za svaki korak po proceduri kako bi se ova narodna inicijativa našla pred poslanicima.Zato postavljam pitanje sadašnjoj predsednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Milici Nikolić da li su preduzete radnje kako bi se proverilo da li je lista potpisnika narodne inicijative sačinjena u skladu sa zakonom? Ovo je trebalo da bude prvi korak nakon prijema na pisarnici Narodne skupštine. Da li je on urađen? Da li je nadležni odbor, u ovom slučaju Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, formirao komisiju za proveru potpisa same inicijative? Da li je nadležni odbor u predviđenom roku, a rok je bio 30 dana, obavestio Narodnu skupštinu da li je lista potpisnika u skladu sa zakonom?Da pojasnim zarad građana, prema Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, nakon predaje materijala potpise bi trebalo da proveri nadležni odbor Narodne skupštine i da utvrdi da li je lista potpisnika narodne inicijative sačinjena u skladu sa odredbama ovog zakona, da li je prikupljen dovoljan broj potpisnika i potpisa za ovu inicijativu i o tome obavesti predsednika Narodne skupštine i organizatore narodne inicijative. Zašto ovo do sada nije urađeno?Takođe postavljam pitanje Jeleni Žarić Kovačević, ministarki državne uprave i lokalne samouprave, a gle čuda, nekadašnjoj predsednici nadležnog odbora skupštinskog, koja je očigledno očigledno unapređena u ministarku zbog sakrivanja ove inicijative – da li je proveru liste potpisnika narodne inicijative izvršilo ovo ministarstvo i obavestilo predsednika Narodne skupštine o utvrđenoj proveri i zašto to nije učinilo? Ministarstvo državne uprave bilo je nadležno i u obavezi da proveri potpisnike u elektronskom obliku i da uporedi podatke potpisnika sa podacima u biračkom spisku.Poslednje pitanje upućujem ponovo predsednici Narodne skupštine – kada predsednica Narodne skupštine planira da postupi po zakonu i da stavi narodnu inicijativu na dnevni red sednice? Po zakonu, Narodna skupština je dužna da se o predlogu narodne inicijative izjasni na prvoj narednoj sednici redovnog zasedanja, a najkasnije u roku od šest meseci podnošenja same inicijative. Dve i po godine je prošlo, a to se nije desilo. Ako ste tako sigurni da je rudarenje litijuma ogromna šansa za razvoj Srbije, zašto onda bežite od rasprave u Narodnoj skupštini, u domu građana?Građani Srbije su opravdano zabrinuti da se ne mogu poštovati postojeći ekološki standardi u ovako visokorizičnom projektu iskopavanja litijuma, a takođe veliko nepoverenje stvara i činjenicu da institucije ne rade svoj posao, da su institucije Srbije pod punom kontrolom SNS. U državi u kojoj ne rade institucije, u kojoj se izbori kradu, u kojoj Ustavni sud donosi odluku na dugme, a predstavnici vladajuće većine glasaju na zvonce, teško je uopšte zamisliti da će institucije štititi interese građana kada je u pitanju životna sredina. Mi imamo dokaze da se ekološki standardi ne poštuju širom Srbije, da kompanije, kako strane i domaće, krše zakone o zaštiti životne sredine dok iskopavaju različite rude.Zeleno-levi front uvek će se suprotstaviti štetnim projektima, a pogotovo ovako štetnom projektu „Rio Tinta“, kako ovde u Narodnoj skupštini, tako i podržavajući proteste građana na ulici. **Snežana Paunović** Hvala.Reč ima Ana Ivanović.

pitanje Vladi – zašto je Vlada podržala svojom uredbom izmenjeni koridor državnog puta 1B reda u gradskoj opštini Lazarevac, kada svi uporedni parametri idu u prilog prethodno usvojene verzije? Da li možda novi koridor služi da raseli stanovništvo na putu litijuma, uranijuma i nikla i omogući nesmetanu eksploataciju?Ako se uporede koordinate odobrenih istražnih prostora od strane Ministarstva rudarstva i energetike, može se uspostaviti korelacija sa putnim koridorima zbog kojih se prethodno izvrši eksproprijacija, oduzimanje zemljišta od vlasnika i raseljavanje stanovništva, što omogućuje kasnije nesmetano otvaranje rudnika.Drugo rudnika.Drugo pitanje Ministarstvu rudarstva i energetike – na bazi popravnog akta i ovlašćenja je ministarka Dubravka Đedović Handanović pristupila potpisivanju Memoranduma o kritičnim sirovinama sirovinama sa Evropskom unijom, a imajući u vidu da Narodna skupština još uvek nije usvojila strategiju upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Republike Srbije, te stoga ne postoji ni akcioni planovi za delovanje Vlade u ovoj oblasti? Hvala. Dragana Rakić. **Dragana Rakić** Poštovane građanke i građani Srbije, imam pitanje za predsednicu Narodne skupštine, Anu Brnabić, za predsednika Vlade, Miloša Vučevića i naročito za predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da li za vas važi član 74. Ustava Republike Srbije koji kaže – da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i da je svako, a posebno Republika Srbija odgovorna za zaštitu životne sredine ili možda Ustav ne važi za najviše funkcionere SNS?Pitanje SNS?Pitanje za Vučića. Uporedno tvrdite kako vi nikada ne trčite pred rudu, a cela Srbija je videla da ste legli na rudu. Sa koliko procenata se piše vaša zainteresovanost za realizaciju projekta „Jadar“?Takođe, pitanje za Vučića – Vučić je u decembru 2021. godine izjavio, citiram – nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi, nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima. Svi vidimo da se sada pišu neki novi planovi, pa ja da pitam Vučića – koliki je broj života ljudi predviđeno sa novim planovima da se uništi, a da bi Aleksandar Vučić bio zadovoljan?Pitanje za gospođu Brnabić. Obmanjivali ste javnost da je neka Vlada Demokratske stranke dodelila eksploataciono pravo kompaniji Rio Tinto, kada dobro znate da je to uradila Vlada u kojoj ste vi bili predsednica?Imam za Anu Brnabić fotografiju da je podsetim, da li ona zna kada je ova fotografija nastala i o čemu se ovde radi? Evo ja ću je podsetiti. Ovo je potpisivanje memoranduma o razumevanju Vlade Republike Srbije i kompanije Rio Tinto i Rio Sava. Nastala je pre tačno sedam godina, 24. jula 2017. godine, ovde ispred Vlade potpisuje ovaj dokument Aleksandar Antić, član SPS-a i tadašnji ministar rudarstva i energetike. Tu je i Sajmon Trot, izvršni direktor Rio Tinta i tu je Ričard Stori, direktor Rio Save, a ovo ovde što stoji iza to je Ana Brnabić.Sada pitam gospođu Brnabić – – kako je moguće da je Demokratska stranka potpisala nešto sa Rio Tintom kada ovde stoji ona, a ne stoji niko iz Demokratske stranke?Gospođo Brnabić – na osnovu čega tvrdite da je neko uzeo milione evra mita iz Demokratske stranke Srbije da bi odobrio projekat kopanja litijuma? Vaše legitimno pravo da smatrate da vaše sadašnje stranačke kolege, a nekadašnji članovi DSS-a Milenko Jovanov, Nebojša Bakarec, Nenad Popović koji je i danas aktuelni ministar, da su oni skloni miti, je li, uzimanju raznih provizija, valjda ih Ana Brnabić bolje poznaje nego ja. ja. Evo, mene zanima na osnovu čega ona tvrdi da su nekadašnji funkcioneri DSS-a uzeli mito da bi Rio Tinto došao u Srbiju?Dalje, ako je Rio Tinto dobio eksploataciono pravo, kao što Brnabićka kaže 2004. godine, što bi tako jedna velika kompanija čekala 20 godina da krene u realizaciju tog i tako tako epohalnog projekta koji će ne samo spasiti Srbiju, nego po rečima funkcionera SNS spasiće čitav svet?Pitanje za Vučića, zašto nam garancije za iskopavanje litijuma po najvišim ekološkim i evropskim standardima daje Vlada Nemačke i gospodin Šolc, a ne daje Vlada Srbije i Miloš Vučević? Ispada po Vučićevim rečima da Šolc više voli i brine o Srbiji, nego Vlada Republike Srbije. Pa, vi niste u stanju da deset godina srušite bespravno podignut objekat na vrhu Kopaonika, kao ni dve bespravne kuće Tomislava Nikolića na Savskom nasipu, što predstavljaju samo tri od hiljadu i hiljadu spomenika korupciji, a pričate nam o poštovanju najviših ekoloških standarda. Spremate se da zbog projekta Rio Tinto uništite najveće rezerve rezerve pijaće vode u Evropi, a niste u stanju da obezbedite pijaću vodu za Zrenjanin i danas pola Srbije ima nestašicu vode na plus 40 stepeni. Kako to da je državama EU strateški resurs u 21 veku voda, a nama prljava tehnologija za iskopavanje litijuma?Gospođo Brnabić, šest meseci ste predsednica Narodne skupštine, da li sada možete da nam kažete gde je nestalo 38.000 potpisa građana za zabranu iskopavanja To je bilo vreme predviđeno za poslanička

Poštovani, postavljam pitanje ministarki privrede, Adrijani Mesarović. Predsednik Vučić je u januaru ove godine prilikom obilaska Službe za ginekologiju i akušerstvo opšte bolnice u Vranju,

Početkom marta na sednici predsedništva SNS u Beogradu, ponovio je da će najkasnije početkom juna stići investicija vredna stotine miliona evra, najveća do sada u Vranju. Veći problem od toga što novi investitori u Vranje ne dolaze je taj što iz njega i postojeći odlaze. Bukvalno preko noći 2019. godine pobegao je ruski „Spilit“ i ostavio oko trista radnika bez posla i „Geoks“ je 2021. godine otišao i ostavio oko 1.200 radnika na ulicu. Pored investitora grad je za vreme vladavine SNS-a napustilo i više od deset hiljada dok Vranje postaje sve siromašnije i praznije lokalna naprednjačka vrhuška je sve bogatija i bahatija.Građane Vranja zanima,

jezici bi rekli da je predsednik Vučić ponovo obmanuo građane, mene ruku na srce nije, jer njemu, kao i vama iz SNS-a ništa ne verujem.Nije bolja situacija ni u ostatku Pčinskog okruga, od kada je SNS na vlasti preko 20 hiljada ljudi napustilo je Pčinski okrug. Kada će biti invsticije u Trgovištu, Bujanovcu, Bosilegradu, Preševu, Vladičinom Hanu i Sudulici?Zbog sve većeg siromaštva gasi nam se jug Srbije. Šta ćete preduzeti da se zaustavi dalje propadanje? Hvala

pitanje je predviđeno za ministra kulture, gospodina Selakovića i glasi – šta će Vlada i vi kao resorni ministar, odnosno Ministarstvo kulture preduzeti da se sačuva Karađorđev dom u Rači od potpunog propadanja? Dosadašnjom nebrigom države objekat je toliko zapušten i devastiran, da je dovedeno u pitanje kada će se sam od sebe urušiti. Ima li načina da se ovaj objekat sačuva, tako što će ga Republike Srbija uzeti u trajnu zaštitu, renovirati i privesti adekvatnoj nameni?Ja ću sada pokazati par fotografija kako ovaj objekat izgleda. Ovu ću dostaviti gospodinu ministru. Da kažem da je ovaj velelepni objekat građane u periodu od 1929. do 1933.

i Prvog svetskog rata, za decu iz Dunavske banovine. U vreme izgradnje predstavljao je biser arhitekture i spadao je među najreprezentativnije objekte ondašnje Kraljevine Jugoslavije.U vreme rata korišćen je kao gimnazija, nakon Drugog svetskog rata korišćen je kao poljoprivredna škola, jedno vreme je korišćen i kao osnovna škola, da bi nažalost posle bombardovanja i NATO agresije bio stecište za raseljena lica sa Kosova i Metohije i bio je centar zbivanja za ove nesrećne ljude.Objekat i parcela na kojoj se objekat nalazi javna je svojina opštine Rača. Nažalost opština Rača kao mala opština nema dovoljno svojih izvornih prihoda da može da renovira i održava ovaj objekat koji ima prilično prilično dosta kvadrata, oko 3.600. Bilo je nekih pokušaja same opštine da ga bar koliko, toliko sačuva, odnosno pre dve godine rađena je neka, da kažem manja sanacija u smislu prepokrivanja gromobrana i zamene oluka, ali objekat i dalje prokišnjava, tako da se tavanice urušavaju, a na pojedinim delovima objekta počelo je da izrasta drveće.Smatram da država koja ima 500 miliona evra da izdvoji za nacionalni stadion, a da pritom nema gotovo nikakvu ligu i nacionalni fudbal, mora da nađe načina da obezbedi manje od 1% tog iznosa da se sačuva objekat ovakvog značaja i ovakve namene.Smatram da narod koji se ovako odnosi prema svojoj kulturnoj baštini, prema svojoj istoriji nema perspektivu. Ovo ću zajedno sa fotografijama dostaviti gospodinu ministru.Drugo pitanje, namenjeno je gospođi Đukić Dejanović, našoj sugrađanki. sugrađanki. Šta će Vlada, odnosno šta ćete vi kao resorni ministar, ali i kao dugogodišnji zdravstveni radnik preduzeti da se omogući kupovina stanova po povoljnim cenama zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, kao i svim zdravstvenim ustanovama?Država je Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta i izgradnje stanova za pripadnike službi bezbednosti omogućila kupovinu stanova za ovu kategoriju ljudi, po vrlo povoljnim cenama. Nažalost, već na ovom zasedanju imamo izmene tog zakona, jer se shvatilo da je dobar deo ljudi, da kažem, možda nepravedno došao do tih povoljnih stanova i da su imali rešeno stambeno pitanje, da su ih uzimali isključivo za izdavanje.Smatram da prosveta i zdravstvo nisu ništa manje bitni od policije i Vojske i čak da će u budućnosti imati mnogo bitniju ulogu za budućnost ove zemlje. Smatram da jedini kriterijum za kupovinu, odnosno da kažem dodelu ovih stanova, to je da budu mladi ljudi, ne samo iz Vojske i policije nego i iz prosvete i zdravstva.Bitno je ovim mladim ljudima koji se opredele za prosvetu i zdravstvo pružiti nadu da je moguće u ovoj zemlji dostojanstveno živeti, a to znači imati bar pristojne plate koje su malo veće od republičkog proseka i da mogu na pošten način od svoje države kupiti, odnosno doći do stana.Trenutno, nažalost imamo takvu praksu da mnoge kolege prosvetni, a i zdravstveni radnici rade deset i više godina na određeno, tako da ne ističu pravo i nemaju uslov da kuće, odnosno da podignu kredit ni za patike, a kamo li za stan i da svojoj porodici i sebi obezbede. Hvala koleginice. Bilo je to vreme.Reč ima Đorđe Stanković.Izvolite. **Đorđe Stanković** Hvala puno predsednice. Pozdrav svim građanima Republike Srbije, dugo nas nije bilo, a mislim da je važno da se viđamo što češće, s obzirom na to da ne mogu na drugim mestima da čuju ono što imamo da kažemo, a poprilično se važne stvari dešavaju. Želim pre svega da izvestim javnost da je danas se Srbija branila u Nišu, želim da kažem da su od danas zvanično promene moguće, želim da čestitam mojim sugrađanima koji su na opštini Medijana konstituisali novu opštinsku vlast i time pokazali da su promene počele, da kreću sa juga promene i time pokazali da ćemo svakim sledećim izborima sve više slobodnih opština imati. Niš je bio početak i tek sada nastavljamo. Takođe, želim da obavestim građane da je evo Aleksandar Vučić rešio da se preseli u taj Niš, jer očigledno ne može da podnese to što se samo ta opština konstituisala, želi da izazove nove izbore u gradu Nišu, zato što zna da nema većinu, zato što zna da su izgubili Niš, zato što pokušavaju da otmu tu pobedu veličanstvenu, pobedu građana Niša. Podsećam, Nišlije su 2. juna pokazale i dokazale da žele novu lokalnu vlast, većinom glasova su pokazali da imaju prava na to i onda se desilo da se zloupotrebom svih zakona ove zemlje došlo do promene, brojeva koji su kasnije ukazali na promenu mandata.Mi to nećemo dozvoliti, ali baš iz toga razloga, želim da postavim određena pitanja, želim da postavim pitanje u ime Nišlija i Srbije, one koje sada imamo i one koje će postati, ukoliko na ova pitanja sebi ne odgovorimo, da li mi imamo pravnu državu?U Nišu se pokazalo da nemamo.

s obzirom da su sudije Višeg suda rešile da primenjuju onaj zakon koji im je dao SNS, i gde živimo i za šta se borimo, kada pobedu koja je bila čista kao suza, SNS i ova vlast oduzima.Pitanja oduzima.Pitanja su naravno retorička, ali 2. juna se konstatovalo da je Niš slobodan grad i da će tako nešto i ostati do daljnjeg, a naravno, vidimo šta pokušavate da uradite vi.Mi, kao opozicija u tom momentu smo branili državu, mi smo odbranili njene zakone i branili smo naš narod, tako što smo se pozivali na te iste zakone, tako što smo se trudili da u skladu sa pravom pokažemo koliko je važno da se jednostavno sve te stvari dokažu dokažu na sudu.Međutim, nisu oni oteli samo Niš, oni su rešili da raskopaju celu Srbiju, da oduzmu i vodu i zemlju i sve ono što naša zemlja ima i da ostane na milost i nemilost, na žalost bubašvabama partije.Ni ja, ni bilo ko od nas, nema ništa protiv da se na određeni način proizvode stvari u našoj zemlji, da se proizvodi hrana, znanje, da se razvija IT tehnologija i da se na taj način zarađuje, ali ne da se izvozi litijum, a kasnije na žalost i mladost naše zemlje.Podsećam da je Narodni pokret Srbije usvojio Deklaraciju kojom je jasno dao do znanja da je protiv kopanja litijuma, protiv Rio Tinta i tako nešto je Miroslav Aleksić na predsedništvu stranke rekao jasno i dao stav, ali je takođe rekao da budućnost ove zemlje hrana, da su budućnost ove zemlje malina, jabuke, šljive, a ne ono što ćemo da kopamo i na taj način zauvek zagadimo površinu naše zemlje.Prihod zemlje.Prihod od putarina je samo 350 miliona evra godišnje, a od litijuma će u teoretskim uslovima nekim maksimalnim da se zarađuje 160 miliona, to nije dovoljno. Od poljoprivrede se zarađuje četiri milijarde evra godišnje, i to je ono što treba da uložimo i pošto vidim da mi vreme ističe, želim da se obratim Miliji Miletiću koji je hvalio i Niš i Vučića i Svrljig, i taj Svrljig će da nestane i tamo će da se kopa litijum i zato nema litijuma i zato nema budućnosti sa tim.Hvala puno. Kolega Stankoviću, i dalje niste postavili ni jedno pitanje, osim što ste zloupotrebili vreme i što bih imala mogućnost da sada, takođe, primenim kaznenu politiku u odnosu na vas, ali se nadam da to nećete ponoviti dva puta.Reč ima Marinika Tepić. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo Paunović.Poštovani građani, imam nekoliko pitanja za predsednika Republike, Aleksandra Vučića i predsednicu Narodne skupštine, Anu Brnabić.Za Vučića - rekli ste 2021. godine da ćete pitati narod o projektu "Jadar" Rio Tinto i rudniku litijuma i da će samo narod odlučiti o tome. Pa, kada ste to pitali narod? Niste 2022, niste 2023, a niste ni sada. Pa, sa kim ste to onda odlučili, ako niste sa narodom? Koga ste to pitali?Umesto pitali?Umesto da pitate narod, vi se obračunavate sa narodom koji se protivi rudniku litijuma. I još gore, to radite sa pozicije predsednika države i svih građana, prozivate poimence građane koji u dolini Jadra žive, kao da vi tamo živite, a ne živite.Otkud vam uopšte ideja, Aleksandre Vučiću, da prozivate građanina Zlatka Kokanovića? Otkud vam ideja da sa pozicije predsednika otvarate obračun sa porodicom Petković ili Đedović? Kriminalci su svuda oko vas, lopovluku kraja nema, unakazili ste svaku instituciju, ali ste zato mnogo jaki kada napadate Zlatka ili Dajanu. A onda kukate kako vas neko napada.Mislite napada.Mislite da ako se ogrnete zastavom Srbije u Njujorku, da ste vlasnik Srbije. Mislite da vam je zastava paravan za sva vaša nedela. Mislite da su ljudi naivni i da možete doveka da im prodajete te vaše trikove i pravite predstave. Toliko ste jaki i toliko vas narod podržava za rudnik litijuma da ne smeju ovi vaši junaci da sazovu ni sednicu parlamenta o litijumu.Otkud vam ideja da vodite propagandni rat protiv bilo kog čoveka koji ne da svoje? Vi, koji 30 godina živite na grbači tog istog naroda, i nikada ništa sami niste stekli. Samo ste od države uzimali, samo ste od države davali. I zato sada ne smete da pitate narod, koji ste na izborima prevarili, jer znate da biste na problemu rudnika litijuma polomili zube. Ili, ako grešim, ako ipak smete, kao što se često hvališete da samo vi sve smete, hajde, raspišite onda vanredne parlamentarne izbore nakon prevare sa Šolcom, ali pod izbornim uslovima kao kod tog istog Šolca u Nemačkoj.Pitanje za Anu Brnabić - zašto niste stavili na dnevni red raspravu o rudarenju litijuma, nego sami sa sobom vičete po holovima Narodne skupštine, svađate se sa novinarima i sa građanima, svađate se sa ljudima koji ne smeju da vam odgovore? Kakva ste vi to predsednica Narodne skupštine koja se opet ponaša kao džiber? Na šta to liči? Nešto ste se malo zamaskirali oko lažnih izbora, ali sada sve ponovo.Zašto ne smete da otvorite ovde raspravu sa nama, pa da kažemo kako stvari stoje? Ili mislite da ste baš vi bolji od Irene Vujović, koja ne bi umela da pročita ni ono što joj napišu, pošto je ona za ovu temu zadužena, a ne vi. I otkud vam pravo da kao predsednica ovog najvišeg doma prozivate, takođe poimence, građane koji ne žele rudnik litijuma u svom dvorištu?Otkud vam pravo da iz Jovankine vile vodite hajku protiv građana ove zemlje koji ne daju svoje, dok vi koristite tuđe?Na kraju, kakvo vam je to vaspitanje, gospođo Brnabić, da vas pitam onako ljudski? Kakav ste vi to čovek, roditelj, kako sami kažete da ste, kada se usuđujete da napadate druge roditelje zato što čuvaju dom svoje dece, zdravlje i život svoje dece, kao i cele naše zemlje?Zato prestanite, prestanite s tim nečasnim ponašanjem i hajkom na ljude koji se sa vama ne slažu, pokažite da ste dorasli funkcije koja vam je data i zakažite sednicu o projektu "Jadar", rudarenju litijuma i izveštaju o svemu tome. Ponašajte se bar u tome dostojno ove institucije, gde vam je posao to da radite, umesto što ste zamenili Skupštinu "Pinkom". Ovo je jedino mesto za tu raspravu i građani vas za to plaćaju. Hvala. Reč ima kolega Aleksandar Mirković. Izvolite.

leči.Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, imam više pitanja, ali ponesen prethodnim izlaganjem koleginice Tepić, ne mogu da ne pomislim da je pitanje bezbednosti najviših državnih funkcionera ugrožena, baš zbog ovakve retorike poslanika koji sebi daju za pravo da budu po onom starom - kadija te tuži, kadija ti sudi.Moja pitanja danas usmerena su i postavljam ih nadležnom tužilaštvu, MUP, kao i ostalim nadležnim institucijama, a tiču se pretnji koje inspirišu predstavnici opozicije ovakvim i sličnim govorima.Naime, Ana Brnabić je

odnosi vaš poziv.Dakle, moje pitanje postavljam nadležnim institucijama - da li je formiran predmet i šta se dešava sa slučajem izvesnog Kovekalovića, ili kako se već zove lažni ekološki aktivista, koji je Ani Brnabić na privatni telefon poslao video snimak na kome se jasno poručuje da sledeći put kada ih budu pozivali sa sobom ne vode decu? Šta to znači? Šta će se desiti državnim funkcionerima ukoliko se pojave na tom skupu? Šta će se desiti njihovoj deci i šta to oni spremaju?Da li je neko obavio razgovor sa tim čovekom? Da li je neko obavio razgovor sa izvesnim Simovićem koji je to izgovorio i dokle će se te pretnje tolerisati?Takođe, zanima nas da li je nadležno tužilaštvo formiralo predmet po pitanju pretnji koje je uputio izvesni ideolog opozicije Srđan Škoro kada je pozvao da se Danilo Vučić zatvori u Majdanpeku ili Boru, drži na otvorenom, snima 24 sata i tušira uranijumom?Zašto se niko od predstavnika opozicije, koji ga tako zdušno podržavaju, nisu ogradili od te izjave i osudili takvo ponašanje?Šta radi taj Pašalić, Zaštitnik građana i čija prava on štiti?Koliko smo puta postavljali to pitanje i nikada nisam odgovor dobio?Zašto dobio?Zašto Brankica Janković, Poverenica za ravnopravnost polova, nije našla za shodno da stane u zaštitu jedne žene, Ane Brnabić, kada je na najgori mogući način svi vređaju i pozivaju na njeno ubistvo?Postavljam pitanje i nadležnim institucijama do kada će se to tolerisati i do kada će inspiratori takvog ponašanja u našoj zemlji, koji sede u poslaničkim klupama, lagodno se kriti iza poslaničkog imuniteta, pa smo došli u paradoksalnu situaciju da Srđan Milivojević, koji je pozivao da Andrej Vučić i Danilo Vučić završe u šahti kao Gadafi, da dožive njegovu sudbinu? A oni koji to ne znaju, a verujem da je malo takvih, Gadafi je zatvoren u šahtu, mučen, silovan i na kraju ubijen. Takvu sudbinu je poželeo Andreju i Danilu Vučiću.Zašto niko tada nije odreagovao i dozvolio na taj način da taj isti čovek ima ovde polugu i autoritet narodnog poslanika?Zašto smo dozvolili, nereagovanjem, da Željko Veselinović, narodni poslanik opozicije, sedi ovde i da mu reč daje Ana Brnabić, na čije je silovanje pozivao? Do kada će se neodgovornost pojedinih institucija, do kada će se tolerisati ovakav govor mržnje i poziv na ubistvo najviših državnih funkcionera tolerisati?Dok ja ovo govorim sada, pre samo sat vremena najnovije, najmonstruoznije pretnje od strane opozicionih sledbenika su došle na račun Aleksandra Vučića. Sram vas bilo, gospođo Tepić, kažete - Aleksandar Vučić je navodno ugrožen. Slušajte šta je danas izgovoreno."Jad i beda u kojoj državi Srbija može da se spasi, jedino onom starom narodnom - dva metra bez geometra", upućeno Srpskoj naprednoj stranci.Poziv Zviceru da njegova mirna ruka i oštro oko spasi Srbiju- pucaj Aleksandru Vučiću pravo u čelu i nigde drugo;

ubij zakolji, da SNS ne postoji.Ja verujem da ova tematika njima jako smeta i da zato dobacuju, jer su svojim govorima oni ovo inspirisali, ali molim vas, dozvolite mi da ova pitanja postavljam, jer danas u svetu, u ovo vreme, u poslednjih mesec dana dva atentata su pokušana, jedan na Fica, drugi na Donalda

inspiratori i ovi koji se najviše sada čuju i bune su ti koji su ovakve ljude svojim govorima i govorom mržnje inspirisali da dođu u situaciju da Aleksandra Vućića, Miloša Vučevića, Anu Brnabić ili Ivicu Dačića pobede jedino metkom.Moja poruka za sam kraj – molim sve nadležne institucije, da reaguju, da stanu u zaštitu građana Srbija, a vama poručujem – nema te mržnje, nema tog straha, nema tog poziva na ubistvo koji će nas zaustaviti.

da biste dobili reč.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Mirka Lukić Šarkanović, Branko Ružić, prof. dr Jelena Jerinić, Dobrica Veselinović, Milovan Drecun, Goran Petrović, Đorđo Đorđić,

zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz određenog dnevnog reda.Dostavljeni su vam zapisnici Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom Prve i Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini i Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.Obaveštavam da je proverom u službi za poslove Odbora za administra-tivno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.Stoga, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu, održane 6. februara i 18, 19. i 20. marta 2024. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

na glasanje zapisnik Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini, održane 22. i 23. aprila 2024. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

na glasanje zapisnik Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu, održane 1. i 2. maja 2024. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

na glasanje zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini, održane 10. maja 2024. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

bilo.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 135 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanjem vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.Za sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu određen je sledećiD n e v n i r e d:1. Predlog odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koji je podnela Vlada

Izgradnje urbane infrastrukture i nacionalnog stadiona sa pristupnim saobraćajnicama, koji je podnela Vlada Republike Srbije;6. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma – Šabac – Loznica, koji je podnela Vlada Republike Srbije;7. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma – Šabac – Loznica, koji je podnela Vlada Republike Srbije;8. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca, koji je podnela Vlada Republike Srbije;9.

o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada Republike Srbije;11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon, koji je podnela Vlada Republike Srbije;12. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za unapređenje Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada Republike Srbije;13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kube o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša, koji je podnela Vlada Republike Srbije;14. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu uz finansijski protokol potpisan 21. septembra 2023. godine, između Vlade Republike Srbije i Vlade Francuske Republike, između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija kao kao Zajmoprimac i BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT koji postupa u ime i za račun Vlade Francuske Republike, koji je podnela Vlada Republike Srbije;15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o vojnotehničkoj saradnji, koji je podnela Vlada Republike Srbije;16. Predlog zakona o potvrđivanju Garancije (Projekat upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija kao Garanta i Deutsche bank AG, Paris Branch kao Prvobitnog zajmodavca i Deutsche bank AG, Paris Branch kao Agenta i Deutsche bank AG, Paris Branch kao Vodećeg mandatnog aranžera koja se odnosi na Ugovor o kreditnom aranžmanu u iznosu od 97.151.728,00 evra uz podršku BPIAE, koji je podnela Vlada Republike Srbije;17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o unapređenoj strateškoj saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Izmene i dopune br. 1 Ugovora o zajmu potpisanog između Fonda za razvoj Abu Dabija i Vlade Republike Srbije za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije;19. Predlog zakona o potvrđivanju Izmene i dopune br. 1 Sporazuma o zajmu od strane i između Vlade Emirata Ujedinjenih Arapskih Emirata Fond za razvoj Abu Dabi (Zajmodavac) i Vlade Republike Srbije (Zajmoprimac) u vezi sa zajmom u iznosu od 1.000.000.000 američkih dolara, koji je podnela Vlada Republike Srbije;20.

(EPS Zajam za likvidnost) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija i Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, koji je podnela Vlada Republike Srbije;24. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu do 183.941.730,60 evra između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za Program „Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (druga komponenta)“, koji je podnela Vlada Republike Srbije;26. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za projekat „Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza III“ koji je podnela Vlada Republike Srbije;27. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Program Digitalna Evropa za period 2021-2027, koji je podnela Vlada Republike Srbije;28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o sprečavanju krađe, tajnih iskopavanja i nezakonitog uvoza i izvoza kulturnih dobara, koji je podnela Vlada Republike Srbije;29. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS IV“), koji je podnela Vlada Republike Srbije;30. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;31. Predlog za izbor guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo predsednik Republike Srbije;32. Predlog za izbor viceguvernera Narodne banke Srbije, koji je podnela guverner Narodne banke Srbije;33. Predlog kandidata za izbor predsednika i člana Fiskalnog saveta, koji su podneli ovlašćeni predlagači;34. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2024. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;35. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2024. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;36. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2024. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;37. Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2023. godinu, sa ispravkom, koji je podnela Državna revizorska institucija, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 25. juna 2024. godine;38. Izveštaj o radu za 2023. godinu, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 18. juna 2024. godine;39. Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2023. godinu, koji je podneo Fiskalni savet, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 18. juna 2024. godine;40. Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2023. godinu, koji je podnela Kancelarija za javne nabavke, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 7. juna 2024. godine;41. Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2023. godinu, koji je podnela Komisija za kontrolu državne pomoći, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 4. juna 2024. godine;42. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 7. juna 2024. godine;43. Godišnji izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti za 2022. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 4. oktobra 2023. godine;44. Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2022. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 29. septembra 2023. godine;45. Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2022. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 22. septembra 2023. godine;46. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 29. septembra 2023. godine;47. Izveštaj o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2022. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 29. septembra 2023. godine;48. Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2022. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 15. septembra 2023. godine;49. Izveštaj o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2022. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 4. oktobra 2023. godine;50. Predlog odluke o izmenama Odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine;51. Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnom forumu Republika Srbija – Republika Srpska, koji je podnela predsednik Narodne skupštine;52. Predlog odluke i izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine;53.

Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Narodni pokret Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Narodni Srbije.Narodni poslanik Ana Brnabić na osnovu člana 92. stav 2. člana 157. stav 1. i članova 170. i 192, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 60. dnevnog reda.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanik Ana Brnabić na osnovu člana 92. stav 2, a u skladu sa članom 157. stav 7. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se pretres u pojedinostima o Predlozima akata iz tačaka od 2. do 8. i tačke 30. dnevnog reda, obavi odmah po završetku načelnog pretresa tih Predloga

Duško Pejović, predsednik Saveta državne revizorske institucije, Nikola Altipalmarkov, član Fiskalnog saveta, Marko Janković, predsednik Komisije ua hartije od vrednosti, Verka Atanasković, zamenik direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Vesna Gojković Milin, zamenik predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Dragica Jorgović, član Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći, Dragana Marić, zamenik predsednika Kancelarije za javne nabavke sa saradnicima.Saglasno

odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni pretres o Predlozima akata iz tačke od 1. do 60. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 1. članu 170. stav 1. i članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 60. dnevnog reda.Imamo povredu Poslovnika.Kolega Lazoviću, izvolite. **Radomir Lazović** Hvala predsedavajuća.Ja sam mislio da reklamiram ovaj Poslovnik dok ga još niste ukinuli, dok još uvek imamo neka pravila ovde, pa da probam da vidim po kom osnovu se ograničava ova rasprava o pojedinostima samo na ovaj zakone?Dakle, prema članu 158. i ujedno reklamiram ovaj član i tražim objašnjenje, prema članu 158. svaki podnosilac amandmana a podneli smo amandmane i na druge predloge zakona od ovih 60. tačaka koliko ste odvojili, po kom osnovu da svaki podnosilac amandmana ima pravo da obrazloži svoj amandman u trajanju do dva minuta. Dakle, samo ako možete da mi objasnite to, pošto smo mi podneli amandmane i na druge.Razumem potrebu da se pobegne od diskusije o litijumu i da se sve stavi danas na dnevni red, osim o diskusije o nečemu što duboko uznemirava našu javnost, ali bih voleo da mi ipak objasnite dok važi ovo kako ste došli do toga? Hvala vam. o nekim amandmanima se priča u pojedinačnoj raspravi, a o nekim ipak u načelu. To što tvrdite su amandmani podneti na sporazume. O njima se ne raspravlja u pojedinostima, nego u jedinstvenom pretresu.Ajte da da ipak vi malo proverite moje navode. Ja mislim da sam ja u pravu.Kolega Jovanoviću, imam vas u sistemu. Ne znam

Dame i gospodo, uvažena predsedavajuća, član 107. a i mislim da će biti edukativan. Jedno da raščistimo. Ipak je ovo najviši dom.Ovde je u ušlo u jedan narativ, vokabalar da se stalno pominje Jovankina vila i da je u njoj sadašnja predsednica Skupštine, a prethodna premijerka.Ajte logike radi, zdravlja radi, Boga radi, to nije nikakva Jovankina vila. Jovankina je koliko je i njena. To je vila gospodina Čedomira Petrovića, koji je zajedno sa hiljadama ljudi građanske klase, poslovne klase pobijen u ovoj zemlji. On je streljan. To je ugledni trgovac engleskim štofom… Uvaženi kolega Radosavljeviću, pred nama je kompleksan dnevni red, a ovo što ste vi probali da uradite je za primenu člana koji bi vam oduzeo vreme poslaničke grupe.Ljubazno vas molim da dozvolite da nastavimo sa radom. Hvala vam.Sada vam.Sada pitam da li predlagači, odnosno predstavnici predlagača žele reč?Izvolite.Reč ima predsednik Vlade, gospodin Miloš Vučević. **Miloš Vučević** Poštovana predsedavajuća, poštovani poslanici, poštovani građani Republike Srbije, svojom uvodnom rečju želim da vam se svima obratim i zamolim za jednodušnu i iskrenu podršku ne ovom Vladinom predlogu, nego našem nacionalnom programu.Današnji programu.Današnji tekst deklaracije koji se nalazi pred vama predstavlja temelj naše nacionalne politike, program nepartijski nego narodni program. Svi ključni činioci i stubovi našeg društva bili su uključeni u njegovo kreiranje i izradu.Ova deklaracija nije plod ničijih želja i diktat ničije volje. Ovo je program za naš spas, deklaracija za naš opstanak. Ovo je platforma kišobran pod koji treba svi da stanemo i saberemo se u vreme i u vremenima deklaracija nije prkos i inat, nije nerazumno insistiranje na nebitnim činjenicama nego suštinska potreba našeg narodnog bića i ne samo to. Naša je potreba da ovaj nacionalni program u svojoj punoći i pravom značenju predstavimo međunarodnoj javnosti otvoreno i jednodušno kao vrhunski akt prijateljstva i miroljubivosti prema svima. Svaka reč ovde izgovorena je čestito i pošteno u bratskoj veri prema svim ljudima i svima narodima.Takođe, ova deklaracija u potpunost je zasnovana na međunarodnom javnom pravu i međunarodnom javnom poretku. Ne postoji nijedna rečenica, reč, slovo koje se ovde nalazi a da nije u skladu sa međunarodnim pravom. Mnogi su u prošlosti smatrali da naše nacionalno pitanje je rešeno velikim pobedama u brojnim ustancima, balkanskim ratovima, kao i u Prvom i Drugom svetskom ratu.U davno minulim vekovima srpski narod okupljen oko barjaka Svetog Save našao je životne snage da preživi silne udare velikih imperija. Bez svoje države i elite pod vlašću drugih naroda srpski narod je uspeo da očuva svoju veru, tradiciju i jezik i time pokaže sjaj i veličinu svoje nacionalne kulture.U 19. veku naši nacionalni prvaci kreiraju planove koji su uvek pored srpskog pitanja uključivali pitanja slobode ostalih naroda. Krfska deklaracija, a kasnije i AVNOJ-evske koncepcije najbolje svedoče o širokogrudnosti srpskog naroda i njegove spremnosti za žrtve za opšte dobro.Ideje dobro.Ideje o političkom jedinstvu Južnih Slovena poslužile su kao vešta varka za krnjenje, blaćenje i ponižavanje srpskog naroda. Kada se ta ideološka zabluda završila i magle razišle

udari koje smo primili u dva svetska rata rodili su duh letargije, samonegacije, a sa njim su stasale generacije koje su zaboravile ishodište svoje kulture i značaj srpskog naroda u evropskoj istoriji.Naročito istoriji.Naročito u periodu komunističke i socijalističke Jugoslavije partija je rodila klasnu anacionalnu, koja je prezirala naš narodni koren i koja je držala monopol vlasti i uticaja na sve društvene tokove. Narod većinski, običan narod, narod srpski ipak nije zaboravio ko je i šta je. U teškim mukama pucali su i padali lanci ideološkog ropstva, dok se slobodna i nezavisna Srbija ponovo rađala.Zato

Danas možemo svi da svedočimo da je, u uskovitlanom moru međunarodnih odnosa i borbi, došlo vreme da kao narod položimo važan ispit zrelosti i kažemo da je vreme rasipanja i nemara za nama i da je sabornost osnovni uslov za opstanak srpskog naroda, koja će nas voditi ka boljem sutra. Brojni izazovi današnjeg vremena traže jasno definisanu i prilagođenu vremenu nacionalnu politiku. Očuvanje i jačanje našeg nacionalnog identiteta, kulture i suvereniteta jeste prioritet ove Vlade i od toga nikada nećemo odustati.U

rasprave o predloženom ovom aktu mi treba da se izjasnimo o 49 tačaka ovog programa, koji jasno, glasno, prijateljski, dobronamerno, uz uvažavanje svega i svih, proklamuje našu narodnu sabornost i jedinstvo.Svesrpski jedinstvo.Svesrpski sabor naroda u dobroj veri, u cilju očuvanja mira, stabilnosti, nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta, kao i u cilju intenziviranja saradnje i međusobne zaštite, donosi zaključke, stavove i ciljeve između kojih naročito ističem sledeće:- da Svesrpski sabor čine predstavnici Srba izabrani u zakonodavne i izvršne organe vlasti, članovi Srpske akademije nauka i umetnosti, članovi Sabora Srpske pravoslavne crkve i drugi eminentni predstavnici;- da se konstituiše Nacionalni savet srpskog naroda, kao operativno telo za koordinaciju, praćenje i izvršavanje akata Svesrpskog sabora, koji pored državnog rukovodstva Srbije i Republike Srpske čine i predsednici Akademije nauka, predsednik Matice srpske, predstavnici srpskog naroda iz regiona i iz dijaspore, kao i istaknuti naučnici, umetnici, sportisti, preduzetnici i nacionalni radnici;- da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu;- da je naziv „narod“ jedan i da se odbacuje prefiks ispred imenice Srbi;- da postoji neophodnost svesrpskog nacionalnog okupljanja na Svesrpskom saboru jednom u dve godine;- da ćemo realizovati proces nacionalnog pomirenja;- da se preporučuje institucijama Republike Srbije i Republike Srpske da deluju jedinstveno i koordinisano da bi se zaustavila asimilacija Srba u državama regiona, ali i u svetu;- da poštujemo sve veroispovesti, kao i da prepoznamo značaj pripadnika srpskog naroda drugih veroispovesti, osim pravoslavne;- da odajemo zahvalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je sačuvala srpski narod u najtežim vremenima;- da ćemo čuvati instituciju braka i porodice, kao i da su porodične vrednosti temelj našeg opstanka;- da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije i da ćemo čuvati teritorijalni integritet i suverenitet koji je garantovan međunarodnim pravom i Rezolucijom 1244;- da se moraju zaštititi Srbi na Kosovu i Metohiji i svi drugi građani lojalni svojoj Republici Srbiji, kao i manastiri, crkve, srednjovekovna utvrđenja, privatna imovina, groblja i drugi ugroženi objekti;- da Republika Srbija osuđuje namerno stvaranje nepodnošljivih uslova za život Srba na Kosovu i Metohiji;- da Svesrpski sabor izražava pijetet prema svim žrtvama stradalim tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije;- da ne podržavamo Rezoluciju o Srebrenici, jer je to pokušaj okrivljavanja celokupnog srpskog naroda;- da pozivamo sve aktere na poštovanje slova Dejtonskog mirovnog sporazuma;- da je Republika Srpska jedinstveni i nedeljivi ustavnopravni subjekat koji samostalno obavlja svoje zakonodavne, izvršne i sudske funkcije, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Aneksom 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, i čija teritorija ne može biti otuđena mimo Ustava i zakona Republike Srpske;- da Republika Srbija i Republika Srpska smatraju integraciju prema Evropskoj uniji kao strateški cilj;-

da ćemo ujedinjeno da negujemo istorijsko pamćenje i čuvanje uspomena na srpske žrtve pale za slobodu u svim ratovima, a posebno ćemo se sećati žrtava palih u Prvom svetskom ratu, žrtava genocida koji je nad našim narodom načinjen u Drugom svetskom ratu, prvenstveno se misli na genocid koji je u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj počinjen nad Srbima i da ćemo zajedno graditi monumentalna spomen-zdanja kako bi negovali kulturu sećanja;- da ćemo preduzeti energične podsticajne mere u cilju povećanja nataliteta;- da ćemo kontinuirano da pomažemo srpski narod u regionu i dijaspori;- da ćemo sačiniti zajednički plan infrastrukturnih projekata Republike Srbije i Republike Srpske, pogotovo da ćemo realizovati izgradnju auto-puta Banjaluka-Beograd, zatim gasovod kroz Republiku Srpsku i aerodrom u Trebinju, kao i izgradnju zajedničke hidroelektrane.Na kraju, ili na početku, da Svesrpski sabor smatra da državni organi Srbije i Srpske treba da ponude narodima u okruženju sporazum o istorijskom pomirenju, trajnom miru i razvoju, da razvijemo ekonomske veze kroz Berlinski proces, Otvoreni Balkan i kroz proces evropskih integracija.Na

današnji dan treba svima, pa i našim građanima, na prvom mestu da pojasnimo i stvari učinimo kristalno jasnim, danas to treba da kažemo i da stojimo iza svoje reči. Verujem, i pored političkih razlika, političkog pluralizma, konkurencije ideja, različitih stavova, da po ovom pitanju bi morali pokazati i narodno i nacionalno i državno sabranje, odnosno sabornost, da postoje teme i pitanja koja nisu stvar dnevnih političkih podela i to ne umanjuje i ne sprečava, ne limitira rasprave po svim drugim temama i drugim oblastima. Ova deklaracija donosi ono što nam je trebalo ili što nam je nedostajalo ne samo godinama, nego decenijama unazad. Pre svega nam treba sabornost i jedinstvo, ne pro forme, nego radi opstanka i očuvanja našeg identiteta i naše države.Živelo Kosovo i Metohija, živela Republika Srpska i živela Srbija!Hvala

Hvala vam.Pre nego što pređemo dalje na dnevni red, želim odmah da izreknem opomenu narodnom poslaniku Aleksandru Jovanoviću.(Aleksandar sramotnog dobacivanja tokom obraćanja predsednika Vlade, a posebno po tački koja se tiče deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničke budućnosti srpskog vi govorite nekom drugom, možete sebe da pogledate u ogledalo, pa to da pričate, to imate pravo, ništa drugo nemate pravo. Tako da imate opomenu. Hvala vam, sedite.Idemo dalje.Da li predlagači, odnosno predstavnici predlagača žele reč?

Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani predsedniče Vlade, članovi Vlade, članovi nadležnih institucija, poštovani narodni poslanici i građani Republike Srbije, na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, razmatrali smo predloge koji se nalaze na dnevnom redu i ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Verujem Srbije.Verujem da ćemo danas i od predstavnika Vlade čuti detaljno o ovim predlozima, verujem da ćemo i od narodnih poslanika čuti različita mišljenja, ja se iskreno nadam u skladu sa dnevnim redom.Nema sumnje da će usvajanje predloga koji su na dnevnom redu uticati na to da život građana Srbije bude bolji, ali uticati i na to da nastavimo izgradnju naše Srbije. U tom smislu izdvojila bih one predloge koji se odnose na obezbeđivanje novčanih sredstava za izgradnju auto-puta i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica za izgradnju obilaznice oko Kragujevca, zatim urbanističke infrastrukture i nacionalnog stadiona sa pristupnim saobraćajnicama. Ovo izdvajam, jer je upravo ovo dokaz da nastavljamo sa svim onim što smo uradili u prethodnih 12 godina, jer rezultati su očigledni vidljivi i postoje u svim oblastima, ali pogotovo kada je u pitanju put i železnička infrastruktura.Čujemo od predstavnika bivšeg režima, a to je bila tema i na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, čuvenu priču o zaduživanju. Mislim zaista da je važno zbog građana Srbije da podsetim da su se i oni zaduživali, ali da napomenem da je to bilo podaleko većim kamatnim stopama i sigurna sam da niko ovde od nas, a verujem ni građana Srbije, ne može da se seti apsolutno nijednog značajnog, kapitalnog infrastrukturnog projekta koji je urađen do 2012. godine, ali je važno i da napomenem da je posle njihove vlasti 2014. godine stopa javnog duga iznosila 78% u odnosu na BDP.Dakle, nijedan infrastrukturni značajni i kapitalan projekat, a toliki javni dug i onda nam oni danas govore o zaduživanju.Na kraju, prosto i logično pitanje postavlja se, a ko se to danas na svetu ne zadužuje i čija to ekonomija može da izdrži, ali to vam je isto kao priča o litijumu?Dakle, nije važno šta je istina, apsolutno nije važno šta je istina, važno je samo da kažu nešto što će njima možda doneti neki politički poen ili da to bude neka prilika koja će ih možda dovesti na vlast, a što je uglavnom i u svakom slučaju na štetu srpske države.Zbog toga ja ću svoje izlaganje završiti rečima predsednika Aleksandra Vučića, pobednička, ekonomski snažna, suverena, nezavisna i slobodna Srbija je ona Srbija za koju dišemo, za koju živimo i koju volimo više od svega. Hvala.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i EU o učešću Republike Srbije u programu EU – Građani, jednakost, prava i vrednosti.Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova na današnjoj sednici je razmatrao ovaj predlog zakona i doneo odluku da predloži da Narodna skupština prihvati ovaj predlog zakona.Interes naše zemlje za pristupanje ovom programu je višestruk, a naročito imajući u vidu naše čvrsto i trajno opredeljenje i jasno trasiran put ka članstvu EU.

cilj je podsticanje i održavanje ravnopravnog, otvorenog pluralističkog, uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima. Program će naročito pružiti podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou u realizaciji njihovih aktivnosti usmerenih na tematske oblasti programa.Kada govorimo o finansijskim aspektima, a svakako da je to pitanje od najvećeg značaja kada je reč o realizaciji programa i projekata, u finansijskom razdoblju 2021. – 2027. godina predviđeni proračun ovog programa EU je čak jedna i po milijarda evra. Srbija će svojstveno tome imati i finansijsko učešće u programu za 2024. godinu u iznosu od 14 miliona dinara i ta sredstva su već obezbeđena budžetom za 2024. godinu.Sam sporazum i aneksi zaključeni uz sporazum predviđaju jasna pravila koja će omogućiti dobro finansijsko upravljanje, kontrole i revizije ovih sredstava od strane svakog subjekta koji ova sredstva dobijaju.Nešto konkretnije u okviru tematskih oblasti u kojima će Srbija učestvovati programi i projekti koji će se realizovati pored ostalog usmereni su na sprečavanje i borbu protiv nejednakosti i diskriminacije, promovisanje punog uživanja prava žena, rodne ravnopravnosti, promovisanje prava deteta, podizanja svesti o pravima deteta u sudskim postupcima, izgradnju kapaciteta sistema zaštite dece, zaštitu i promovisanje prava osoba sa invaliditetom, sprečavanje rodno zasnovanog nasilja nad ženama i devojčicama i nasilje u porodici, zaštiti žrtava takvog nasilja uključujući decu koja su ostala siročad zbog krivičnih dela u porodici i podržavanje i obezbeđivanje istog nivoa zaštite u celoj Uniji za žrtve rodno zasnovanog nasilja.Kada

kraju bih istakao da je za naš evropski put veoma važno da se našim građanima približe vrednosti EU. Svakako da će ovaj program kroz projekte u kojima će učestvovati i naši građani, dakle, naše organizacije civilnog društva i udruženja građana, kroz projekte bratimljenja gradova i druge oblike saradnje i učešća građana doprineti ostvarenju tog cilja.Odbor za ljudska i manjinska prava je veoma zainteresovan da se Republika Srbija uključi u sve programe koje imaju za cilj jačanje ljudskih prava i verujem da ćemo koristeći, da kažem i našu kontrolnu funkciju Narodne skupštine i nakon usvajanja ovog predloga zakona biti u mogućnosti da pratimo njegovu primenu i pozivam vas da u danu za glasanje usvojimo ovaj predlog zakona. Zahvaljujem.

o međunarodnim sporazumima koji je zaključila Vlada Republike Srbije i preporučio Narodnoj skupštini da usvoji predložene zakone.Naravno na sednici Odbora vodila se jako duga debata oko toga da li su takva zaduženja potrebna Republici Srbiji. Odbor je zauzeo stav da Srbija treba da nastavi da se izgrađuje, da Srbija treba da uvećava svoju imovinu kroz infrastrukturu, da poboljšava kvalitet života svih građana na teritoriji Republike Srbije i povećava konkurentnost domaće privrede i samim tim povećava i uposlenost i povećanje zarada svih građana Republike Srbije.Najveći kritičari su bili oni koji su, moram to da kažem, da nijedan od ovih kredita ne ide za tekuću potrošnju, a najveći kritičari svih ovih zakona bili su pripadnici bivšeg režima koji su apsolutno svaki dinar zaduženja za vreme njihove vlasti gurali u tekuću potrošnju. Kada pričamo o stepenu javnog duga, mogu da vam kažem da je on bio 17,5 milijardi evra na kraju 2012. godine i pitam svoje kolege iz bivšeg režima, a šta je to Srbija dobila za tih 17,5 milijardi evra koliko ste zadužili Srbiju?To

imamo nove bolnice, imamo nove škole, još 300 kilometara autoputeva se gradi, modernizuju se pruge, imamo i brze pruge. Postavljam pitanje šta su kolege iz bivšeg režima uradile, izgradile, stvorile sa prvih 17,5 milijardi njihovog javnog duga.Očigledno da odgovor nemaju čim dobacuju, čim se toliko ljute, ali doći ćemo i na te vaše razloge za ljutnju, pošto je i toga bilo na sednici Odbora, ali onda je očigledno da nekima smeta što Srbija danas ne mora da podiže kredite kao za vreme bivše vlasti za plate, za penzije, hoćete da kažete da nije bilo tako, zato što nismo tada ni imali privredu.Očigledno

vama preostaje samo da kod ljudi koji ne znaju određenu problematiku pokušavate da steknete političke poene širenjem straha i panike.Kao

ako jedan građanin ima platu 40.000 dinara i rata kredita mu je 20.000 dinara, isto živi kao onaj koji ima platu 100.000 dinara, rata kredita mu je opet 20.000. E, kada njih budete ubedili ove sa 40.000 plate, dođite da pričate tu priču.Drugo, širenje straha, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam rođen pored jednog rudnika, proverio sam život pored dva, za razliku od vas koji ni o jednom rudniku ne znate ništa i koji širite apsolutnu paniku, bez ikakvog jednog jedinog argumenta, jednog jedinog argumenta, nekima su motivi donacije koje dobijaju od raznih stranih donacija, da ne spominjemo sada koje su, a neke su da eto možda na toj političkoj priči, koju oni prave, pokušaju da se domognu vlasti. Samo da vam kažem još jednom, rudnik u životu niste videli, niste živeli, niste nijednu posledicu osetili, ja sam ceo život proveo pored rudnika u Majdanpeku, i pored tri rudnika u Požarevcu. Ja imam pravo o tome da pričam, i ne plašim se rudnika za razliku od vas, koji svojim neznanjem plašite sve građane Srbije. Hvala vam.Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele

da mi pređemo na stvar, gospodo prodavci tuđe zemlje, tj. svoje zemlje, gospodo koji radite za Rio Tinto.Kada krene ovako, ja molim reditelja, jel se vidi, Bil Klinton, onaj koji nas je bombardovao, ova ruka na ramenu Aleksandra Vučića, kako je krenulo, sledeće je normalno, jel tu gospođa Milica Stamenkovski, nije tu. Okej.Sledeća je zakletva Aljbinu Kurtiju, na koju ste se zakleli vi i pola vas koji sedite tu, prodali ste Kosovo, i kada to tako krene, prvo Klinton, pa onda zakletva Aljbinu Kurtiju, na nezavisnu državu Kosovo, onda se završi potpisivanjem smrtne kazne za ljude koji nas hrane u Gornjim Nedeljicama, a to je sporazum koji ste potpisali sa Šolcom.Poruka građana Srbije, juče iz Valjeva, na ovaj dokument na smrtnu kaznu, čarobnoj dolini koja nas hrani je ovo

kopati nekakav litijum ili ne, odlučuje Olaf Šolc.Da li mi dozvoljavate da pustim nešto šta ste rekli pre dve godine, da

Ako želite vi da pričate vašim rečima, izvolite pričajte, ako želite da čujete mene, onda pustite mene da pričam, tako da pričajte po najboljem vašem znanju i nahođenju. Ja želim da vi pričate, a ovo što ću da pustim, to ste vi, da čuju.. Hajmo da se dogovorimo, hoćete vi da pričate ili nećete da pričate? Ne plašim se ničega, ali želim da čujem vas i narod želi da čuje vas, zato su vas birali za narodnog poslanika. Kada su vas birali za narodnog poslanika,

E tako, gospođo Brnabić, pošto se plašite da pustim to što ste rekli, ja ću reći šta ste rekli.Rekli ste da je projekat „Jadar“ gotov, da je sa njim završeno. Što lažete? To vas pitam sada otvoreno pred svima, zašto lažete građane Srbije? Što ste slagali građane Srbije?

šta je – pojela maca jezik, jel to? Gledam vas i čekam da mi odgovorite, imate problem neki da kažete, jel?

li ste svesni da ste potpisali da nestane život u Gornjim Nedeljicama? Da li ste svesni toga, jeste potpisali projekat u kome stoji da je neophodno izvršiti raseljavanje stanovništva, to stoji u tom projektu.Da

potpise.Politika koju vodite, gospodo iz SNS, i vaš predsednik Vučić, koji je jako hrabar, jedan od najhrabrijih kako za sebe ume da kaže je politika „ crvenih fenjera“, od Srbije ste napravili javnu kuću, u koju može da svrati bilo ko, da li Kinez, da li je Rio Tinto, da plati, dobije za šta je došao i da ide kući.

znači dići će se cela Srbija kao juče u Valjevu, to budite sigurni.Za ovo što radite, to nećete proći nekažnjeno i to vam ja obećavam i pozivam ljude, sve slobodne ljude

je prvo palo na pamet Aleksandru Vučiću, i šta imamo, na koga ste se okomili, na onog ko proizvede 100 hiljada litara mleka, ej, Zlatana Kokanovića trpate u maricu, evo ja vam kažem, ja ću sledeći da blokiram prugu, ja sam, pa mene hapsite, nemojte da hapsite seljake, oni vas hrane ljudi.Te Gornje Nedeljice, građani Srbije treba da znate, proizvedu milion litara mleka godišnje, milion dece se godišnje napoji tim mlekom.Šta tim mlekom.Šta me gledate, gospodine Vučeviću? Evo ja sada vas gledam, držite ovde patriotske govore. Koji je to patriotizam da raseljavate ljude koji nas hrane? Gde ste to čuli da je u istoriji to bilo kada neko uradio?Citirate ovde ne znam kakav kosovski ciklus, ovo, ono. Što ne odete u Gornje Nedeljice? Evo, gospođo Đedović, vi na prvom mestu. Strpajte se lepo u kola, povedite svoju decu i svoje porodice i pravac u Gornje Nedeljice. Kupite kuće tamo, naselite se kada će tamo da bude mnogo dobro.Što to ne uradite odmah svi vi? Hajde budite malo sa tim narodom.Gospođo Brnabić, za vas imam još jedan predlog

i neće živeti tu, jer vaše porodice, gospođo i gospodo, nisu na spisku za raseljavanje?Takođe, gospođo Brnabić, vaša kuća na Dedinju nije na spisku za rušenje i vaše porodice su sigurne, a ti ljudi su na spisku za nestanak, jer taj projekat, zapravo nije rudarski projekat, nego smišljeni projekat nestanka sopstvenog naroda sa zemlje od koje živimo svi zajedno. U tome vi učestvujete. U tome direktno učestvujete i to vam neće proći.Imali ste priliku da vidite kako reaguje narod na tu vašu ideju da raseljavate seljaka u Valjevu juče. Imaćete opštu pobunu u celoj Srbiji.Imam pitanje za SPS. Tu je gospodin Dačić. Da li je tu gospodin Braunović? Tu je. Dobar dan, gospodine Braunoviću. Gospodin Braunović, koji pripada koaliciji vašoj SNS, se jasno izjasnio protiv ovog projekta. Ja vas pitam, gospodine Braunoivću, jeste li za ili niste? Rekli ste da ste protiv rudnika iskopavanja litijuma. Jel to tačno? Ne. Hvala. Dobro.Znači niste govorili istinu kada ste rekli, Pa dobro, vama nije problem da lažete.Šta je, Ivice, neki problem? Vi ste ministar policije. Evo ja sam prvi na spisku za hapšenje. Ja ću da blokiram pruge i pozivam svakog građanina da učini isto to.Pozivam sve građane da stanu u zaštitu svoje zemlje koju volimo, za razliku od vas, jer tako se ne voli svoja zemlja. Onaj ko voli svoju zemlju nikada joj to ne bi uradio.Ja znam da vi radite, da ste vi dali, što kažu moji sa Stare Planine, dupe pod kiriju Olafu Šolcu i Kristoferu Hilu. To ste vi uradili. Žrtvovali ste zemlju. Prvo ste žrtvovali Kosovo, šta vam je problem da to uradite sa dolinom Jadra. Baš vas briga.Još jedan poziv patrijarhu srpskom Porfiriju i Sinodu Pravoslavne crkve da se jasno izjasne da li su za ove ovde što sede, što prodaju svoju zemlju ili će stati uz svoj narod.Eto, toliko i hvala.Biće još prilike da se vidimo.Ljudi, vidimo se na ulici. Pozdrav.

ličnost koja u demokratskom duhu dozvoljava raspravu ovakve vrste i nešto malo šire nego što je to tema, ali prema članu 107. ste morali da reagujete i prekinete prethodnog poslanika.Izneo je niz uvreda kako na račun

tome ko zemlju rasprodaje mislim da dovoljno govore ovi podaci i ja vas molim u buduće da o tome povedete računa i prekinete ovakve uvrede na račun svih nas, na račun države Srbije, ali i na račun naroda u Republici Srbiji.Hvala vam. Brnabić** Potpuno sam kristalno svesna da sam prekršila Poslovnik i član i da nisam opomenula ni za član 106, ni za član da oni koji nas prate i gledaju razumeju – prekršila sam svesno zato što ne želim da učestvujem u njihovom cirkusu, zato što je to jedino što oni žele,

i pozivam ljude da odgovore na sve.Ja sam sasvim sigurna da ljudi znaju kakve neistine se ovde izgovaraju, tako da ću ih pustiti i dalje da krše Poslovnik po ovoj temi. Izvinite zbog toga. Ja ću ih pustiti da pričaju samo da ne bi sutra rekli da su oni žrtve i da im neko nije dao priliku da kažu sve što imaju, a ljudi neka dobro čuju i dobro slušaju kakve će sve neistine da izgovaraju i danas i ovih dana i neka zapamte onda to zato što će, kao i u slučaju „Stelantisa“ i električnog automobila, na kraju biti potpuno jasno ko je govorio istinu, a ko je bio politički licemer i oportunista.Na kraju će građani uvek to znati da cene i to su pokazivali iz izbora u izbore ovih 12 godina, tako da će ih puštati.Gospodo, vi hoćete da pričate o drugim stvarima, a ne o tačkama dnevnog reda? Nije važna Deklaracija Svesrpskog sabora? Izvolite, pričajte, neka vas narod čuje i neka vas vidi.Hvala.Sada

radimo?Reklamiram povredu Poslovnika, član 103. Ako se kolega javio po povredi Poslovnika, nemojte da govori kao da je replika.Reklamiram povredu Poslovnika, član 100, na šta sam vam puno puta ukazivao. Ako hoćete da govorite o temi, pa bilo to litijum ili bilo šta, lepo, siđite dole, da čujemo i vaše misli. Ima puno ljudi koji smatraju da ste jedno govorili pre, a da drugo govorite sada, a ja sam jedan od njih .Samo da vam još nešto kažem, ako već otvaramo ovu temu, ako već kažete da se ne bojite ove teme, da treba da se o njoj priča, ko se više slaže od nas ovde… Dajte, nađite ono što ste ukrali, narodnu inicijativu, sa 38.000 potpisa.Evo, vi meni recite sada, ja sam se javio i ne želim da zloupotrebljavam ovaj institut, ali samo mi recite, da li važi ovaj Poslovnik? Da li može kolega da govori po replici kada se javi za povredu Poslovnika? Da li vi možete da govorite odatle, da ignorišete član 100?Ajde da to rešimo sada, na početku, pa da završimo do kraja ovoga.Ja bih rekao da još uvek ovo važi.Hvala.

kao predsednik Narodne skupštine, a ne kao narodni poslanik zašto to dozvoljavam i zašto ću dozvoljavati. Važno mi je da narod čuje i da narod vidi.Želite da poštujete Poslovnik? Odlično, ja ću to umeti da cenim. Ne želite, neću vas izbacivati sa sednice zato što je to jedino što vi želite. Tako da vam neću uskraćivati slobodu govora. Slobodno vi kako želite. Na vama će biti da na kraju vi niste poštovali Poslovnik, ali ja vas sa sednice izbacivati i udaljivati neću. Ja od vas neću praviti žrtve. Samo vi slobodno pričajte, na kraju krajeva, o svemu što želite, jer do sada nije bilo sednice

ostalim poslanicima na otvorenom parlamentu da ima najviše javljanja. To mu je životna želja i zato traži Poslovnik hiljadu puta na istu temu. To je radio u prošlom mandatu, tako da ćete to gledati i u ovom. Čisto da znate o čemu se radi. Ne morate gubiti ni vreme ni energiju da odgovarate na nebuloze.Teško je odgovoriti čoveku koji u istoj rečenici govori o crkvi

da se to tako zove.Ovde je nešto drugo bitno. Kaže – raseljavanje seljaka. Ko je raselio seljaka? On koji je dobio zemlju od Kokanovića da bi radio ovo u Skupštini što sada radi. Ne radi on ovo besplatno. Ovo posebno građanima želim da kažem. Ne radi on ovo besplatno. On je od Kokanovića dobio zemlju na poklon da bi ovde skakutao, vikao, pretio, mlatio prstom itd. Toliko košta njegova ljubav prema Srbiji. Samo vidite u katastru koliko je zemlje dobio na poklon. Pet ari je dobio na poklon.

važe.Druga stvar, nikakvog iskopavanja neće biti ukoliko se ne ispoštuju, kako se to moderno kaže, apsolutno svi ekološki standardi za ovu zemlju. I naša zemlja je ovo i naša deca žive ovde i mi živimo ovde i nama je stalo da zemlja napreduje, ali da se obezbedi kompletna ekološka zaštita za našu zemlju, za vazduh, za sve ono što treba.To što se oni predstavljaju da više vole našu zemlju od nas, evo vidite koliko je vole. Dobijete pet ari i onda volite zemlju.Na kraju, čestitam predsedniku Vučiću na otvaranju nove fabrike u Nišu, 75 miliona evra ulaganja, novih 300 zaposlenih. To je ono što je vest. To je ona Srbija koja ide napred.Danas u Srbiji 22.000, danas u Nišu 22.000 ljudi više radi nego 2012. godine. Da je ovaj rezultat od 22.000 više zaposlenih za celu Srbiju, bilo bi mnogo, a ne samo za grad Niš. E, tako ćemo da vodimo Srbiju napred i tako ćemo raditi i kada je eksploatacija litijuma u pitanju, ako do nje uopšte dođe, jer je važno da se ispune svi ekološki standardi. Zato nećemo ljude koji su stručni za „crvene fenjere“ da pustimo da nam drže predavanje o ekologiji. Hvala. **Ana vam.Molim samo sve da vode računa o vremenu. Trudim se da ne prekidam. Ozbiljni smo valjda ljudi da možemo toliko.Izvolite.Snežana Paunović

Ne, krenuli smo je nekako naopako, sa, po proceni nekih kolega, najatraktivnijom temom. Grubo zloupotrebljena SPS sa nekim pitanjem koje meni zvuči kao pokrivalica.

uključujući iskopavanje litijuma, ako o njemu razgovaramo sa pozicije ozbiljnih ljudi, ozbiljne države koja ima pristup da će najpre zaštititi svoje građane i svoje interese, a onda krenuti u takva iskopavanja.Pokušaj uvaženog kolege da kroz prozivku, konkretnom slučaju koalicionog partnera, gospodina Igora Braunovića, da se izjasni, jeste ništa drugo do jedan marketinški trik koji je u jednom trenutku tumačen tačno onako kako je kome iz ličnog ugla odgovaralo.Dakle, uvažena gospodo, ovo će sigurno biti tema jednog od plenarnih zasedanja, ovo će sigurno biti tema za resorne odbore koji bi se imali čime baviti kada o tome budemo krenuli da razgovaramo, ali nemojte da vam to danas bude jeftina pokrivalica za nepoštovanje svega onoga što smo stavili danas na dnevni red, uključujući i ovu deklaraciju koju smatram beskrajno važnom, možda ne mnogo važnom nama koji sedimo ovako udobno u ovoj rashlađenoj skupštinskoj sali, ali važna za one ljude čije smo poverenje dobili bez razlike da li sada žive u južnoj srpskoj pokrajini, kako je to rekao gospodin Vučević, sa one strane reke Drine, koja nije granica, nego samo reka i pustite da se ponašamo dostojno funkcija koje pokrivamo, uprkos ličnim ambicijama i nemanju aduta.Hvala vam. Ja zaista više na ovakve gluposti neću odgovarati.

niste znali, po Poslovniku, na povredu Poslovnika nema pravo na repliku nakon toga.Ja vas kumim i molim, pročitajte Poslovnik, ne bilo vam teško.

o nekakvim dodatnim spiskovima, o nekakvim imenima. To su neistine, to su laži i to je nešto što se ovde priča, i ne samo ovde, nego i u sredstvima informisanja, pre svega da bi se ljudi zastrašili, da bi se panika širila, a pre svega isticanjem neistina.Pričamo o spiskovima. Ovako, spiska nijednog nema, raseljavanja nema, niti ima potrebe za bilo kakvim raseljavanjem. Dakle, 52 kuće i imanja su dobrovoljno prodati, znači, ljudi su dobrovoljno sklopili sporazume, pristali da prodaju svoja imanja, iz njima poznatih razloga, isti ti kao što su Petkovići, isti ti kao što su kumovi od gospodina Đilasa i ostali koji su želeli da dođu do finansijskih sredstava, koji su želeli da prodaju svoja imanja, koje niko apsolutno nije terao, kada ni jedne jedine reči o ekološkim standardima nije bilo.Taj isti gospodin Kokanović je prvi ušao u određeni sporazum da proda svoje imanje, znači, izrazio želju, volju, ambiciju i spremnost, a kada se ispostavilo da gde se njegovo imanje nalazi nije potrebno za razvoj istraživačkih izvođenja radova i istraživanja, pre svega, onda je tu zemlju, odnosno to imanje dao na poklon gospodinu Jovanoviću i onda on počinje da se zalaže veoma aktivno za životnu sredinu, za ekologiju, ali na tom imanju i dalje stoji nelegalan objekat, znači, i dalje se na tom imanju nalazi nelegalan objekat koji nema ni dozvole od nadležnih organa, znači, ne treba tu uopšte da postoji, treba da se sruši, za početak. Znači, ne poštuje se zakon, ne poštuju se procedure, ne poštuju se zakoni ove zemlje, a pričamo o ekološkim standardima. Pa, o čemu tačno pričamo?Ali, verovatno se to podudara sa onim da je gospodin Jovanović želeo da počne da se bavi ekologijom i pitanjima ekologije kada se 18. maja 2016. godine obratio Ministarstvu rudarstva i energetike, da bi dobio energetsku dozvolu za malu hidroelektranu Kada nije dobio energetsku dozvolu, onda je odmah počeo da se bavi pitanjima zaštite životne sredine i time kako da pomogne da se smanji uticaj na životnu sredinu.Sve ovo govori da ovo, uopšte ova propaganda i kampanja koja se vodi intenzivno, a pogotovo u poslednjih mesec dana, ima samo za cilj da se ljudi zastraše, da se uplaše, da se panika širi o nekakvim rudarskim kolonijama.Dragi građani, u poslednjih 20 godina jedan jedini rudnik je otvoren kada su u pitanju metalične sirovine i to je rudnik &quot;Čukaru Peki&quot; u Boru. O kakvim vi stvarima pričate? Zašto lažete ljude? Zato što niste Zato što niste došli do koristi za sebe? Zato što niste došli do finansijskih sredstava od tih istih &quot;Rio Tinta&quot; i sada širite paniku i laži. Jel se time bavite? Jel su to ekološki standardi? Jel je to borba za životnu sredinu? Zato ne možete i nećete ništa uraditi.Na svu sreću, građani su prepoznali ko radi odgovorno i ko radi savesno i ko radi po zakonima i zato možemo da pričamo samo na osnovu argumenata. Argumenti su da su 52 imanja i kuće dobrovoljno prodati. Nema nikakvih spiskova, ni jednog jedinog spiska nema. Ni jednog jedinog spiska, niti će ga biti, jer za njim nema potrebe.To da li će se neki rudnik otvoriti u narednih 20 godina zavisi od mnogo, mnogo analiza, studija, dozvola, od vodoprivrede do životne sredine do građevine do lokalne samouprave, do svega onoga što nadležni organi treba da da sprovedu, svoje odluke i procedure koje traju, da, po 20 godina. I zato je to jedan zahtevan, odgovoran i dug proces, a oni koji su davali šakom i kapom dozvole za istraživanje do 2012. godine, sada ovde drže predavanje.Ja predavanje.Ja mislim da je sve jasno, da činjenice govore. O tome se i pisalo i pričalo i nastaviće da se priča, zato što se ovde radi pre svega o širenju panike i straha. Hvala vam.

poštovani predsedniče Vlade Republike Srbije, poštovani i uvaženi članovi Vlade Republike Srbije, predstavnici nezavisnih regulatornih tela, dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo 60 tačaka, od kojih je svaka na svoj način važna, korisna i od interesa za građane Srbije i poslanička grupa Dragan Marković Palma - Jedinstvena Srbija će u danu za glasanje podržati svih 60 tačaka.Ono tačaka.Ono što sam očekivao i nadao se da će biti glavna tema i najviše se diskutovati na današnjoj sednici jeste svakako Predlog odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, Deklaraciji koja je doneta u Beogradu na Svesrpskom saboru 8. juna ove godine.Kako je svojevremeno naš književnik i akademik Dobrica Ćosić rekao, velike odluke se ne donose, one se ljudima dogode i samo sprovode. Jedna od tih velikih odluka koja se dogodila jeste i Svesrpski sabor srpskog naroda i Deklaracija koju je Sabor doneo i koja je danas pred nama i o kojoj diskutujemo i koju ćemo usvojiti.Deklaracija je najbolji odgovor na situaciju u kojoj se danas nalazi svet i srpski narod u današnjem svetu. Možda rečenica našeg čuvenog pesnika Branka Miljkovića, iako izgovorena sredinom prošlog veka, najbolje ilustruje i najbolji je opis vremena u kojem danas živimo - misao koja ne ume da misli zavlada svetom. Začaureni, tvrdoglavi i samozaljubljeni globalizam jeste danas ta misao koja ne ume da misli, koja je zavladala svetom i koja ne znajući da misli o posledicama svoje želje da po svaku cenu zadrži svoju svetsku hegemoniju gura svet u predapokaliptičko stanje.Najbolji odgovor na svet današnjice za srpski narod jeste nacionalno okupljanje, saglasje srpskog naroda gde god da se nalazi na kugli zemaljskoj.Vekovima razjedinjeni, vekovima i granicama razdvojeni, rasejani, ne samo po balkanskim gudurama već po čitavom svetu, vekovima svađani od strane drugih, vekovima podeljeni na Srbe, Srbijance, na Prečane i Krajišnike, na četnike i partizane, nekako smo navikli da je normalno da budemo stradalnici, da je prirodno da budemo slavom ovenčani gubitnici.Poslednjih gubitnici.Poslednjih godina, zahvaljujući mudroj politici koja se vodi u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, zahvaljujući politici koja se, pre svega, rukovodi srpskim nacionalnim i državnim interesima, iskristalisala se svest da je vreme da se to stanje promeni i desila se, kako bi to Ćosić rekao, ta velika odluka da se saglase Mačvani, Semberijci, Hercegovci i Banaćani, Krajišnici i Timočani, Lale i Pomoravci, hercegnovski i kosovsko-mitrovački Srbi, Srbi u dijaspori, gastarbajteri i prekookeanski Srbi.Naime, ovom Deklaracijom Srbi gde god da su dogovorili su se da su Srbi bez ikakvog prefiksa koji bi nas geografski, kulturološki ili na bilo koji način odvajao.

proces usaglašavanja, sabiranja srpskog naroda, njegovo institucionalno organizovanje kroz formiranje nacionalnog saveta srpskog naroda.Mi iz Jedinstvene Srbije smo više puta u ovom domu naglašavali potrebu nacionalnog jedinstva, jer bi to trebalo da bude krajnji politički cilj svih političkih aktera u srpskom narodu i treba naglasiti da to jedinstvo srpskog naroda ničim ne ugrožava ni na bilo koji način suverenitet država u kojima srpski narod živi.Nije živi.Nije među Srbima slučajno zaživela parola "Daj Bože da se Srbi slože, obože i množe". Srpska pravoslavna crkva je ta koja je obožila srpski narod, koja je gradila i čuvala srpsku tradiciju, kolektivni duh i kulturu srpskog naroda. Zato je i danas SPC stub srpskog nacionalnog postojanja i neko kome srpski narod ukazuje najveće moguće poverenje i koja mora da ostane taj kohezioni faktor srpskog nacionalnog bića. Naravno da ovo nikako nije i neće biti na uštrb drugih konfesija, drugih crkvenih zajednica, nacionalnih manjina sa kojima vekovima živimo na zajedničkom prostoru u miru i međusobnom poštovanju.Kosovo i Metohija je temelj srpske države, kolevka srpskog nacionalnog bića, očuvanje i zaštita srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, kao i obezbeđivanje slobode kretanja i normalan život Srba u našoj južnoj pokrajini moraju biti od suštinskog značaja i uloga nacionalnog saveta mora biti da se ti uslovi stvore uprkos teškoj, gotovo nemogućoj situaciji u kojoj se nalaze Srbi na prostoru Kosova i Metohije.Našu upornu politiku dijaloga, našu upornu politiku poštovanja međunarodnog prava, Rezolucije 1244, Briselskog sporazuma itd, na tu našu politiku prištinske privremene institucije odgovaraju politikom pritiska, ucena, maltretiranja, hapšenja i ubijanja Srba na Kosovu i Metohiji, odbijanjem da se implementira bilo koji sporazum, ali i odbijanjem da se poštuju elementarna i osnovna ljudska prava i slobode Srba, pre svega Srba na Kosovu i Metohiji. Ne samo na Kosovu i Metohiji, Srbi gde god da su trpe pritiske kao retko kada pre, Srbiji se preti zato što ima svoj stav, svoju srpsku politiku, zato što svoju spoljnu politiku ne usaglašava sa spoljnom politikom EU, čitaj NATO-a, zato što poštuje i drži se međunarodnog javnog prava kao poslednje linije odbrane našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta.Jedinstvena integriteta.Jedinstvena Srbija smatra da je državna politika države Srbije dobro izbalansirana, da se rukovodi isključivo srpskim interesima i zato, ne samo da pruža podršku takvoj politici, već daje svoj doprinos promovisanju i sprovođenju takve politike.Mnoge

da ukinu Republiku Srpsku kao entitet u Bosni i Hercegovini.Srbija kao garant sprovođenja Dejtonskog sporazuma i Republika Srpska kao entitet u BiH sa visokim stepenom autonomije moraju učiniti sve na internalizaciji i sprečavanju pokušaja revizije Dejtonskog sporazuma i pokušaju unitarizacije BiH. Uostalom, svi aktuelni napadi od strane medija i političkih aktera iz Sarajeva na Republiku Srpsku i na Republiku Srbiju, na predsednike Vučića i Dodika jesu deo plana unitarizacije BiH i revizije Dejtonskog sporazuma.Gotovo

govori koliko srpska sloga smeta nekima u regionu, ali u svetu.To ste moglo videti na primeru donošenja Rezolucije genocida u Srebrenici u Savetu bezbednosti UN, na Skupštini Saveta kojom su želeli da obeleže čitav srpski narod kao genocidan naroda, a Republiku Srpsku kao nekakvu genocidnu tvorevinu. Tim činom se želela i formalno-pravno staviti anatema na srpski narod.Osim narod.Osim toga, u tom grmu se krio još jedan zec. Ako pogledamo ko su sponzori Rezolucije o genocidu, a to su, pazite, Nemačka i Ruanda, jasno je da su tom Rezolucijom hteli da devalviraju sopstvenu odgovornost za genocide koje su počinili. Znali su oni da tom Rezolucijom i tim usvajanjem otvaraju Pandorinu kutiju, znali su da sledi prava inflacija takvih rezolucija o genocidu, a svaka inflacija devalvira značaj toga. Znači, inflacija Rezolucije o genocidu devalvira genocid u Ruandi, devalvira genocid u Jasenovcu, devalvira genocid u Aušvicu. Samim tim najveći dobitnici nisu žrtve zločina u Srebrenici već upravo Ruanda i Nemačka. Najveći gubitnici jesu upravo žrtve genocida počinjenih širom sveta.U Crnoj Gori najveća državna tajna je koliko je Srba izbrojano na popisu. To je najbolje čuvana informacija kod naših suseda još iz vremena kralja Nikola. Možeš saznati podatak koliko je duvana prošvercovano preko luke Bar, ali koliko Srba živi u Crnoj Gori nikako. Ta činjenica možda najbolje govori u kakvom su položaju Srbi u Crnoj Gori.Zato je Svesrpski sabor i deklaracija najbolji odgovor na sve ove pritiske. Naši odgovori na pritiske moraju biti usaglašeni, harmonizovani, da budu ono što obuhvata interese i Republike Srbije i Republike Srpske i srpskog naroda u celini.Samo zajedničkom usaglašenom politikom možemo se odupreti pritiscima, sačuvati slogu i preko potreban mir, a preko potreban mir može se obezbediti u današnjem podeljenom svetu samo tako ako vodimo politiku vojne neutralnosti i politiku koja proklamovana u državnoj politici Republike Srbije, ali politiku koja je proklamovana i u ovoj deklaraciji o kojoj danas pričamo.Ono što je JS takođe veoma važno i zašto mislimo da je ova Deklaracija dobra jeste i to što se tradicionalne i porodične vrednosti ističu kao temeljne vrednosti srpskog društva.Jako nam je važno što deklaracija definiše i mere za obezbeđenje demografskog rasta jer je to jedno od najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja. Džaba nam ekonomija, džaba nam nova radna mesta, džaba nam investicije koje danas su prisutne u Srbiji, Srbija ima budućnost samo ako ima potomstvo. Ali, da bi imala budućnost Srbiji je potrebno da neguje i kulturu sećanja, da čuva tradiciju, jezik i pismo ne samo u Srbiji i Republici Srpskoj već i u našoj dijaspori. Harmonizacija nastavnih planova i programa na svim nivoima obrazovanja u Republici Srbiji i Republici Srpskoj svakako jeste važan deo Deklaracije.Nisu protivnici ove deklaracije samo oni koji su van Srbije, ima ih i u Srbiji. Neke od njih ćemo zasigurno čuti i danas. Autošovinisti, mrzitelji svega što je nacionalno, tradicionalno, zastupnici stranih interesa su se jednakom žestinom kao i ovih spolja, a mogu reći i žešće nego ovi spolja, a svakako mogu reći da su prostačkije se obrušili na ovu Deklaracije.Tako je nosveratu srpske opozicione scene akademik Todorović tvitovao, izvinite moram da čitam jer njegove reči nisam baš voljan da zapamtim. Kaže – stižu Varvari, udariće još jedan glogov kolac u priču o normalnoj evropskoj Srbiji. Iza njih će da ostanu bačene, izgažene zastave i zapišani haustori. Uveče će vođe Varvara da učestvuju u velikom ždranju sa podvriskivanjem u zgadiji podignutoj na otetoj zemlji. To kaže akademik.Beogradski akademik.Beogradski profesor Ivan Videnović u intervjuu za „Slobodnu Bosnu“ kaže da Republika Srpska je plod etničkog čišćenja i genocida, da kao takva ne može da postoji, a da deklaracija koja je usvojena na Svesrpskom saboru čin političke agresije na BiH.Sa ovog ovog mesta svima njima poručujemo – Svesrpski sabor nije završen, tek je počeo.Srbija u prvom kvartalu ove godine je vodeća ekonomija po stopi privrednog rasta od 4,7%, što je procena ne samo našeg našeg Zavoda za statistiku već i Evrostata. To je najviši rast u Evropi u prvom kvartalu ispred Malte, Hrvatske, Kipra i mnogih drugih.Evrostat kaže da čak 11 evropskih zemalja je imalo negativan međugodišnji BDP među kojima su Irska, Island, Estonija, Finska, Nemačka, Austrija itd.Tokom 2023. godine Srbija je privukla rekordnih 4,5 milijardi direktnih stranih investicija i kumulativno od 2000. godine 15,9 milijardi direktnih stranih investicija, a javni dug je na nivou od 47,6% 47,6% BDP u vreme kada je procenat zaduženosti Evrozone u proseku oko 89%.Do 2027. godine nivo investicija u Srbiji biće oko 18 milijardi evra. Pre neki dan u Srbiju je došao kancelar Šolc i to je značajan korak ne samo u smislu daljeg ekonomskog razvoja već i veliki korak u smislu poboljšanja političke pozicije Republike Srbije.Juče

BDP.Uostalom, pohvale koje smo dobili od Svetske banke i mogućnost da do kraja godine dobijemo investicioni rejting jesu najbolji pokazatelji dobro pravca razvoja ekonomije.Zašto ovo pričam? Na današnjem dnevnom redu jesu i brojni zakoni koji se tiču privrede, ekonomije i infrastrukturnog razvoja.Poslanička grupa Dragan Marković Palma Jedinstvena Srbija će podržati sve ove zakone jer su oni garant daljeg privrednog razvoja Srbije. Ovi zakoni otvaraju nova radna mesta i ovim zakonima se stvaraju uslovi za dalji rast životnog standarda građana Srbije.Srpski dinar je stabilan već čitavu deceniju. Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju aprila ove godine iznosile su oko 25 milijardi evra čime se obezbedila pokrivenost novčane mase od 169,8% ili 6,7 meseci uvoza robe i usluga što je više od dvostruko iznad standarda, inače utvrđenih u svetu.Srbija trenutno raspolaže sa rekordnih skoro 40 tona zlatnih rezervi i sve su to više nego dovoljni razlozi da poslanička grupa Dragan Marković Palma Jedinstvena Srbija podrži da se i u narednom periodu na čelu Narodne banke nađe dosadašnja guvernerka, gospođa Jorgovanka Tabaković i što se tiče Jedinstvene Srbije tu podršku imate u punom kapacitetu.U

ima rezultat i zato je narod koji je glavni selektor na izborima dao poverenje ovoj vladajućoj većini da naredne četiri godine vodi Srbiju zacrtanim pravdem.Poslanička grupa Dragan Marković Palma daće ne samo podršku već i svoj doprinos daljem političkom, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom jačanju i snaženju Srbije. Hvala. Hvala.